res enostavno se ne zastopiva. Jaz se strinjam, da nima Vlada dolžnosti, da odgovori na pobudo na Ustavno sodišče. Mora pa odgovoriti Državnemu zboru, da lahko ta na matičnem delovnem telesu to obravnava. Ja, ne vem, zmagujete z glavo, ampak preberite si drugi odstavek tega istega mnenja, ki ga tako radi citirate? Pogoj za obravnavo pobude na matičnem delovnem telesu pa je poleg mnenja tudi mnenje, pridobljeno mnenje Vlade, drugi odstavek 265. člena. Zakaj drugače bi predsednica Državnega zbora poslala na

15. 1. so podali mnenje, vi ste za 16. 1. sklicali sejo, tako da bi to »komot« lahko obravnavali takrat.

Hruške, jabke, ja, če nas kdo zdajle posluša, verjetno res lahko tako razmišlja, a dejstva, pravna dejstva so spet druga zadeva. In še enkrat, tako kot ima GEN-I pravico, da vloži zahtevo za oceno ustavnosti, kar je storil, tako ima tudi Vlada pravico, da se o tem izjasni. In nima dolžnosti. In vse, kar je bilo zdajle izgovorjeno s strani predlagatelja v zadnji interakciji in predzadnji, je bilo že to med seboj nasprotujoče, kar mu je kolegica Lena prav lepo pojasnila pa se je potem potegnil nazaj. In o tem govoriti je res nesmiselno, to smo zdaj slišali že tekom današnje seje in na samem odboru. Zahteva, ki ste jo naslovili kot neka priporočila, je brezpredmetna, to smo zdaj verjetno že tudi vsi skupaj ugotovili; četudi govorimo o različnih stvareh, zahteva je ena. In dejstvo je, da ste v predvolilni kampanji in dejstvo je, da si zdaj jemljete to leto pred volitvami za to, da izvajate kampanjo. Prvih 237 dni dela te Vlade pa ste uporabili za to, da ta Vlada ni mogla začeti z delom. In skoraj torej dve leti mandata nam jemljete, pa kljub temu je ta Vlada v teh dveh letih, dobrih dveh letih naredila ogromno. Naslovila je največje probleme v tej državi, ki so bili, to je zdravstvo, pokojninsko reformo moramo speljati, če želimo zagotoviti vzdržnost javnih financ, potem plačna reforma, stanovanjska reforma, vse ključne zadeve, ob tem da nas je na začetku mandata pričakala energetska kriza, ki smo jo naslovili, naslovili najbolje v Evropi. Naš predsednik Vlade je pomagal reševati energetsko krizo na ravni Evrope. In seveda vas vse to nervira. Kolega, ne nasmihajte se, nervira vas to. Tri leta nas že pozivate k predčasnim volitvam, zdaj ste dojeli, da teh predčasnih volitev ne bo. Seveda jih ne bo. In zdaj ste vso mašinerijo uperili in zagnali v kampanjo za predčasne volitve, tudi referendumska pobuda, ki je nesmiselna in bo zopet jemanje denarja davkoplačevalcev, namesto da bi ga uporabili za kaj drugega. In ja, sami ste želeli, sami ste tlakovali pot doktorju Robertu Golobu za predsednika Vlade in državljani so vam hvaležni za to. Najprej zato, ker so dobili odličnega menedžerja, ki se je lotil zadev na način, da jih želi rešiti, da jih želi rešiti, česar si prejšnje vlade niso upale storiti, zato ker seveda vsaka zadeva, ki se je lotiš, nekomu ni všeč in seveda tudi marsikatera naša odločitev določenim skupinam ljudi, te skupine so pa pretežno glasne, ni všeč. Ampak za večino populacije delamo pa dobre zgodbe in jih bomo še delali za to, da bo bivanje v tej državi boljše. In drugič, seveda ste tlakovali pot na ta način, da ste dve leti, ko ste bili na vladi, razkrajali to državo, tako vladavino prava kot samo demokracijo. Zaprli ste narod v občine, tiste neposlušne pa poškropili malo z uvodnim curkom pa mislili, da je to to in da boste tako rešili zadevo. Ne, niste je rešili. Dobila je država novo vlado, ki dela dobro za ljudi, ki je vrnila demokracijo v to državo, prav tako spoštovanje vladavine prava. In če zdaj rečem še nekaj mogoče a propos tega, kar smo prej govorili, ta zahteva za oceno ustavnosti je čisto legitimna, tako kot ves postopek, ki ga je peljala predsednica odbora preko Odbora za pravosodje. Mogoče čisto na koncu še to, da ostro zavračam očitke, ki ste jih namenili tako družbi GEN-I, kot zaposlenim, prej zaposlenim poslancem v tej družbi GEN-I, tudi sama sem bila zaposlena v družbi GEN-I in na to sem ponosna, tako kot sem ponosna na to, da sem danes poslanka, da lahko naslavljam probleme v tej državi in delam dobro za ljudi. Za očitek glede tega, da koalicija namerno zavlačuje obravnavo pobude GEN-I, sem že argumentirala in itak brez veze, tako kot ta celotna zahteva. Potem dalje. poslanci, ki so delali v GEN-i, bi po vaše se morali izločiti iz odločanja. A, kje pa to piše? mandat smo dobili, zdaj bomo pa tu sedeli in ne odločali? Ali zato, ker temu tako pravi SDS ali zato, ker je nekje to določeno v zakonu? Lepo prosim povejte mi, kje je to v zakonu določeno, pa bomo potem se morda izločili iz samega izločanja. Dalje, očitek, da poslanci, ki so pred nastopom funkcije delali v družbi GEN-I in se bodo po koncu mandata lahko tja vrnili, te pravice ne bi smeli izkoristiti. Kje to piše? Ne, seveda, to izhaja iz vaših razprav na odboru, seveda direktno tega ni nihče rekel. Tri leta že o tem poslušamo, tri leta že o tem poslušamo in enkrat mora biti dosti tega. Dajte se nehati ukvarjati z družbo GEN-I. Družba posluje transparentno, plačuje davke, je pod nadzorom številnih institucij v tej državi, poroča po zakonodaji

bivši generalni sekretarki Svobode. Sprašujem vas ali ste jo prijavili oziroma ali ste te transakcije prijavili pristojnim organom? Če jih niste, zakaj jih niste oziroma če ste jih, ali je prišlo do kakšnega epiloga, je bilo karkoli kršeno na tem področju? In nehajte že manipulirati, nehajte.

Hvala lepa, predsedujoča. Uvodoma se, ne bom rekla, da se pač opravičujem, ampak dovolila si bom nekoliko širšo razpravo, iz katere bo potem moč razumeti, čemu in zakaj razpravljamo danes o tem, o čemer razpravljamo. Pred časom je bilo, mislim, da je kakšno uro tega, morda malo več, je pač prišla novica, da se predsednik KPK opravičuje za pomanjkljivosti v sistemu Erar, zaradi, zaradi katerih so imeli številni precej nevšečnosti. Prepričana sem, da je imelo s tem nevšečnosti in jih bo tudi še imelo. Zato, ker to dejansko vrže na podjetje zelo, kriminalizacijo podjetja so si nekateri dovolili, na podlagi napak nekega sistema, pa mi je čisto vseeno, če govorimo o neodvisnem organu, ker tudi neodvisni organi delajo napake. In to podjetje je postalo v enem dnevu najbolj kriminalizirano podjetje, po moje kar v zgodovini te države, ki kar tako po čez 20 milijonov nakazuje fizičnim osebam in o tem so poročali vsi. Ali se je kdo potem opravičil? Je kdo kaj v zvezi s tem povedal? Ne, škoda je že narejena. Imamo podjetje, v katerem je zaposlenih skoraj 800 ljudi, 800 ljudi z vsemi družinami in tako naprej. Imamo podjetje, ki deluje na,

trgov, ki je konstantno pod drobnogledom mednarodnih in domačih institucij in to niso šale. To res niso šale. Tako kot tole danes ni šala. In zdaj grem v tisti drugi del, v katerem se bo morda oddaljila od bistva te razprave, ampak v resnici pa ne. Človek je v svojem razvoju, v svojem učlovečenju, od tistih daljnih let pa do danes, njegovi možgani niso naredili ne vem kakšnih blazno velikih preskokov. Torej so nekatere stvari, ki funkcionirajo po podobnih uzancah, a ne, če verjamem, v antropologiji. In jaz se spomnim ene knjige, ki smo jo dobili na fakulteti v branje, in sicer je bila to knjiga Desmonda Morisa Gola opica. In Desmond Moris, zoolog in tudi antropolog, je prišel in izhajal iz predpostavke, da zelo zanimivo opazovati podobnosti živali, pa tudi ljudi, pa kakorkoli se nam to zoprno sliši in v bistvu je verjetno s tem užalil tudi cel kup ljudi, ne dvomim, da tudi jaz ne bom, ampak vendarle je v nas nekaj tistega, o čemer ugotavlja, animaličnega. Ampak s čim se pa človeška vrsta zelo rada hvali, pa je, da ima največje možgane. Ne pove pa nečesa drugega, in to je značilno za človeško vrsto, da se z nečim hvali, tisto drugo zna pa tudi skriti. Tega živali sicer ne počnejo, ne, pač one so, kakršne so, a ne. Pri človeku je pa tako. Torej, imam največje možgane, mi imamo še nekaj drugega, posebej moški največjega, tisto pa skrivamo, a ne, tistega ne pokažemo in to je ta, to je ta razlika, po drugi strani pa ta enakost, ta zanimivost tega živega sveta. In potem se spomnim filma. Vajenec, to je najnovejši film, dva igralca iz tega filma sta bila nominirana tudi za Oskarja in seveda lahko rečemo, da je film pač neka oblika fikcije. Ampak če smo zelo dosledni, se pa lahko kar zgrozimo, kako jasnovidno so se skozi čas izkazale nekatere podobe in nekateri dogodki, ki so se v filmu zdeli fikcija. Za kaj gre v tem filmu, za tiste, ki ga niste gledali? Ne bom sicer povedala konca, ker potem bi pokvarila ves ta užitek ob gledanju filma, ampak izhodišče je pa zelo zanimivo. Namreč, gre za mlečnega sina ameriškega nepremičninskega mogotca, ki sreča odvetnika, takega ki je z vsemi žavbami namazan, a ne, ki zmaga vse procese tako ali drugače, in ta mu preda modrosti življenja in uspeha na tem svetu. Samo tri so: prva, napad, napad, napad. Druga: nikoli ne priznaj napake. Tretja: tudi če si izgubil, si v resnici zmagal. Vedno si zmagovalec. Killer. A vas to na kaj spominja? Mene blazno na to sejo danes tudi na ves ta traktat, ki smo mu priča že odkar obstaja neka stranka, napad, napad, napad. Nikoli nisem kriv, nikoli nisem odgovoren, vedno sem zmagovalec, tudi če izgubim volitve, sem zmagal. No, poglejte si zaključek tega filma. Zelo zanimiv. Kar hočem povedati, je tudi to, da tisti, ki se najbolj imenujejo kot domoljubi, ki so najbolj domoljubni, jim je v bistvu malo mar za to državo. Kdo v Evropi bi na primer klical trojko, vemo kaj prinese trojka, pogledamo k sosedom, kaj se je zgodilo, trojko samo za to, da dokaže svoj prav in delal vse, da se to zgodi. Kaj to pomeni za ljudi? Kaj bi to pomenilo za ljudi? In kateri posameznik bi v Bruslju delal proti svoji državi za vsako ceno? Samo ena skupina, samo ena in edina, ker v bistvu ne gre za Slovenijo, 39. TRAK: (VP) 16.10 (nadaljevanje) v bistvu ne gre za ljudi, ki živijo v tej državi, gre izključno za oblast in posledično denar. Ne gre za otroke, ne gre za upokojence, n gre za umetnike, gre za njih same in za njihov prav. In za to so po njihovem mnenju dovoljena vsa sredstva, in v tem smo si vendarle različni. In tu pa pride do tiste razlike znotraj gole opice Desmonda Morrisa. In ta seja danes je uničiti, uničiti, napadati vse, kar je povezano z Robertom Golobom in Gibanjem Svoboda. Ker to je največja bolečina. Ni važno, če bo zaradi tega ne vem koliko državljank in državljanov Slovenije uničenih, slabše živelo, tudi davkov bo manj pobranih, to ni pomembno, pomembno je samo imeti prav. Hvala.

od tega, da je referendum v Sloveniji nesmiseln. Se pravi, spoštovane davkoplačevalke in davkoplačevalci, v Gibanju Svoboda mislijo, da je brezsmiselno, da je nesmiselno to, da sami odločate o tem, kam bo šel davkoplačevalski denar, ali si neke skupine v Sloveniji zaslužijo dobivati enormne dodatke k pokojninam ali ali ne. Tako da slišali smo tudi to, da se ne smemo več ukvarjati z družbo GEN-I, sploh ne, ne smemo več očitno o tem debatirati, ampak tudi, tudi če je ta družba v državni lasti, če smo pravzaprav lastniki in lastnice te družbe državljanke in državljani Republike Slovenije. To so vse izjave preverljive na magnetogramu seje in mislim, da to tudi odraža način delovanja stranke Gibanja Svoboda, se pravi, mi vemo vse, opozicija ne ve nič, o tem se sploh ne sme razpravljati. Pa poglejmo malo celotno strukturo dogajanja. Tudi že predlagatelj kolega Mojškerc je dobro orisal celotno zadevo, pa vendarle glejte, ne. 9. 1. spoštovane koalicijske poslanke in poslanci, spoštovani poslanci Gibanja Svoboda, Urška Klakočar Zupančič na vlado pošlje omenjen dopis, o katerem govori: na podlagi prvega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora vam pobudo pošiljam in prosim za mnenje predvsem z vidika izvršilne oblasti. Se pravi Urška Klakočar Zupančič, predsednica tega Državnega zbora pozove Vlado, da pošlje mnenje o zadevi, ki se odvija na Ustavnem sodišču in do katere ima ta Državni zbor možnost oziroma pravico, da se opredeli. Na to sledi tudi sklic seje - spoštovana Lena Grgurović, očitno vas takrat še niso opozorili s strani vaših nadrejenih v Gibanju Svoboda, da ta seja ne sme biti sklicana, da se mora to čim dlje zavlačevati in vi ste v vsej tej vaši nadobudnosti dali ven sklic seje, a glej ga zlomka, ne, sklic ste tudi hitro umaknili. Ampak kljub temu je prišlo tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe 15. 1., se pravi mnenje Zakonodajno-pravne službe je bilo, je pa bila Vlada tista, ki je čakala z odzivom, kajti točno so se zavedali, da odbor ne more biti sklican, če ni mnenja Vlade. In tako je ta vrhunska vlada, o kateri vi sanjate že cel mandat, postopala v danem primeru. Mi je pa nekaj zelo zanimivo. Izjemni rezultati vlade se ponavljajo non stop s strani poslancev Gibanja Svobode, po drugi strani pa, po drugi strani pa ta ista Vlada ni zmožna odgovoriti na en dopis ki je prišel na samo Vlado. Zanimivo, res, vrhunsko, moram reči, vrhunsko. Naslednja stvar, ne, potem dobimo tudi na zahtevo s strani Slovenske demokratske stranke za sklic seje, seje, ki se odvija tudi danes, pred tem se je tudi odvijala seja odbora v prejšnjih dneh. In, se pravi, še enkrat poudarjam, danes smo tukaj, danes razpravljamo o tej zadevi ne zaradi tega, ker smo poslanci SDS tisti, ki tukaj sklicujemo take seje, ampak zato, ker Lena Grgurevič ni posredovala kot bi morala oziroma je poskušala zakriti zadevo, ko bi se omenjal GEN-I.

se je nazadnje spreminjal, mislim, da leta 2019, se pravi v času Vlade, ki jo je vodil zdajšnji član, evropski poslanec Gibanja svobode Marjan Šarec, gospa Andreja Katič je bila takrat ministrica za pravosodje takrat GEN-I ni imel nobene pripombe, ne takrat ob tej isti spremembi člena se GEN-I ni, pa ne bi povzročila nobena poslovna škoda. A glej ga zlomka, ko pa Erar se prenovi aplikacijo, ko bi morebitno omogočala tudi poglede v tuje transakcije, pa je takoj v igri poslovna škoda. In samo nekaj, ko govorite o poslovni škodi, spoštovani poslanci Gibanja svobode, vi ne morete o tem prejudicirati, o tem lahko odloča samo sodišče in to so samo in izključno vaše domneve.

Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, je samo dogajanje, ki je bilo v teh dneh na odborih. Poslanci opozicije smo nonstop deležni odvzemanja besede, o vmešavanju v našo razpravo, prepoved razpravljanja o gradivu, ki ga dobimo za sejo in odbori, ki bi morali kot posvetovalno telo tega zbora nekako omogočiti krepko bolj jedrnato razpravo o materiji, to je način vodenja odborov, ki ga vodi poslanka Gibanja svobode gospa Lena Grgurevič in mislim, da smo tam jasno videli, da v bistvu ima stranka Gibanja svobode v svojih vrstah kar nekaj lojalističnih legionarjev podjetja GEN-I, o katerem govorijo, da ne smemo več razpravljati, v tem podjetju očitno prepovedano po novem tukaj razpravljati. Pa vendarle, na na dveh sejah ste se drastično prelevili v hišne odvetnike tega podjetja in začeli drastično zagovarjati vse, kar smo v opoziciji navedli. Včeraj pa je šla gospa Lena Grgurevič celo tako daleč, da je predlagala odboru sprejem sledečega sklepa, pa bom kar citiral: Odbor za pravosodje predlaga, da Komisija za preprečevanje korupcije zagotovi, da bosta poraba in delovanje aplikacije Erar skladna z Ustavo Republike Slovenije, z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ter Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ter z drugimi predpisi, na katerih temelji delovanje aplikacije Erar KPK. Prav tako pa komisiji predlagam, da v bodoče s posebno občutljivimi podatki deluje z najvišjo možno stopnjo skrbnosti in profesionalnosti, ki bo omogočala politiki, to besedo je po tem predlogu sklepa črtala. Politiki je črtala, ampak prvotno pa je bila, da politiki, ki bo omogočala politiki zlorabo neresničnih podatkov, povzročanje potencialne škode fizičnim in pravnim osebam in posledično interesom Republike Slovenije. Zdaj, dajmo ta sklep malo razdeliti na dva dela. Prvo Odbor za pravosodje predlaga, da Komisija za preprečevanje korupcije zagotovi, da bosta uporabo in delovanje aplikacije Erar skladna z Ustavo. Z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, z Zakonom o dostopnosti do informacij javnega značaja itd. Veste, veste, kaj ta sklep dejansko govori. O tem, da sedaj KPK, ki upravlja z aplikacijo Erar, kajti aplikacija kot sama ne more biti neustavna oziroma delovati neustavno, lahko pa deluje tisti, ki upravlja z aplikacijo. Se pravi, Lena Grgurevič je včeraj na seji odbora predlagala sklep, da v bistvu KPK zdaj ne zagotavlja ustavnega delovanja. To je bil vaš predlog, ki ste ga sicer potem po debati umaknili. Kajti verjetno so tudi vaši poslanski kolegi in nadrejeni iz Gibanja Svoboda dejali, da tak sklep bi bil pa res mogoče malo preveč tudi v vašem, bom rekel, načinu delovanja. No. Naslednji del pa je še bolj zanimiv, da omogoči stopnjo skrbnosti in profesionalnosti, ki bi onemogočala zlorabo neresničnih podatkov. Povzročanje potencialne škode fizičnim in pravnim osebam in posledično interesom Republike Slovenije. Lena Grgurevič rada govori o interesih Republike Slovenije. Največji interes vsakega poslanca tukaj bi moralo biti transparentno delovanje državnih podjetij največji interes, ko govorimo o državnem gospodarstvu. In transparentnost se zagotavlja samo tako, da se stvari temeljito in jasno razčistijo in da se o njih razpravlja. Kolegica Avšič Bogovič je takoj povedala, da o tem ne smemo več razpravljati, bom še enkrat poudaril, mi bomo o tem razpravljali kajti hočemo transparentnost, kar se tiče državnih podjetij

pa potem Martina Berišaja, računi v tujini. Nenazadnje, najbolj zanimivo mi je pa to, veste, ko govorijo poslanci Svobode o tem, da gre za vodeče podjetje na področju energetike v jugovzhodni Evropi, da kotira ne vem kako zelo visoko na mednarodnih borzah, potem pa to isto podjetje ne more pridobiti podatkov iz svojega hčerinskega, svojega hčerinskega podjetja v Srbiji, da bi dokazali transparentnost njegovega poslovanja, kajne. Spomnimo se tudi posnetkov iz Bosne in Hercegovine, kjer se je govorilo o provizijah za takratnega direktorja tega podjetja, zdajšnjega premierja Republike Slovenije Roberta Goloba. Da niti na eno od teh stvari GEN-I ni odgovoril in jih ni demantiral. No, in danes slišimo, o teh zadevah se ne smemo več pogovarjat. To je obraz Gibanja Svobode. To je ta transparentnost, ki bi jo moral vsak poslanec v tem Državnem zboru zagovarjati, na žalost pa vidimo, da vsaj ta skupina, poslanska, Gibanja Svoboda, tega več noče. In ne nazadnje, glejte,

v tem Državnem zboru ali na odborih, je takoj totalni kaos in ofenziva s strani poslancev Gibanja Svoboda. Mislim, nekdo, ki nima nič za skrivati, mu ne more biti problem. če bo aplikacija, ki bo dostopna vsakemu državljanu, omogočila, da bo videl njegovo transparentnost poslovanja. Tisti pa, ki skriva določene zadeve, spoštovani in spoštovane, pa se bo temu oporekal. In zanimivo, od vseh podjetij v Sloveniji, katerih informacije so na Erarju, je samo GEN-I bil tisti, ki je zahteval zadržanje, prvo zadržanje 75.b člena, potem pa ustavno presojo v tem členu? Naslednja stvar, vsi govorite o odgovornosti KPK glede teh stvari, kajne, prej sem imel odprto stran Erarja. V desnem spodnjem kotu, tisti, ki ste že kdaj pogledali to spletno stran, vidite, da jasno piše, da je vir informacij UJP.

gospoda Šumija kot predsednika KPK, pa sami nismo največji zagovorniki te komisije, kajti velikokrat ne opravi svojega dela, kot bi moral, ampak, namesto opravičila gospoda Šumija naj zahteva opravičilo podpredsednika njene stranke gospoda Boštjančiča, ki je tudi finančni minister. On bi se vam moral opravičiti, ki je na KPK posredoval napačne podatke, katere je KPK samo objavil, kajne? O tem pa ne duha ne sluha, kajne, o dejanski odgovornosti tistih, ki so povzročili to zmedo, kar se tiče informacij,

bi moral biti tisti, ki zagotovi to, da smo pred njim ali pa, da ste, tudi ostali poslanci, enako obravnavani in KPK tudi pač moramo poročati določene stvari. Da pa se odzovem na direktno izzvano dejstvo, ki je bilo tudi že na odborih rečeno, da naj bi poslanci Slovenske demokratske stranke komurkoli preverili zaposlitve ali pa druge stvari. To ni res. Glejte, gospo Živic, kajne, gospo Živic vas, gospa Živic, vas varuje pač Zakon o poslancih, ki vam omogoča možnost, da se vrnete na staro zaposlitev, na GEN-I-ju, tako tudi vas, gospa Avšič Bogovič, seveda tudi gospoda Uraniča tam, isti zakon varuje, da se vrne na bivšo zaposlitev, ampak glejte, včeraj sem vam na odboru lepo povedal, kot poslanec Slovenske demokratske stranke bom prvi, ki se vam bo opravičil za izjavo, da se boste vrnili na bivšo delovno mesto, ki je na GEN-I-ju, če javno poveste v tej dvorani ali pa pred kakšno novinarsko kamero, da se boste te pravice odrekli, Vsak ima možnost, da se ji odreče. Če se ji boste odrekli, še enkrat, se vam bom prvi opravičil za te izjave. Tako da glejte, kajne, danes skozi to izjavo smo izvedeli marsikaj. Še enkrat. Referendumi so nesmiselni v Sloveniji, tako je dejala vodja poslanske skupine, največje poslanske skupine v tem Državnem zboru. To, ne smemo se pogovarjati več o določenih temah, tudi to je ista oseba izrekla in mislim, 42. ta razprava lahko privede do jasnega razmisleka, da očitno v tej državi pod trenutno vlado in pod trenutnim vodstvom nekaj ne funkcionira, kot bi moralo. Ko pa ste že omenjali predčasne volitve, glejte, največjo škodo to, da ne bo predčasnih volitev, kot sami trdite, trpijo državljanke in državljani. Glede vaših samohval, ki ste jih pa omenjali prej tudi v stališču gospe Grgurevič, glejte, govorite o obrambi javnega zdravstva. Mislim, da vsak človek, ki hoče iti do zdravnika, vidi, kako je branje javno zdravstvo. Ko ste omenjali ureditev plač v javnem sektorju, vam predlagam, da si pogledate včerajšnjo oddajo Tarča, ki je marsikaj razjasnila, pa je vaš podpredsednik vaše stranke dejal, da so to zmanipuliranimi podatki. To si ta garnitura misli o državljankah in državljanih Republike Slovenije. Hvala lepa. Hvala. Najprej… Imate postopkovno ali repliko? Potem ima najprej repliko kolegica Grgurevič na to kolegica Avšič Bogovič, ker se je prej prijavila. Najprej kolegica Grgurevič. Torej Grgurevič, še to prosim, poskušajte večkrat ponoviti. To sem tudi nekajkrat prosila, seveda je smešno, da potem moramo poslušati očitke, da je torej, je največ po tem, čemur jaz pravim seveda cirkus, trošenje davkoplačevalskega denarja in nikdar nisem rekla in v tem repliciram, da ne smemo, nekdo ne sme razpravljati, to so popolne laži, pač pa trdim, da je to trošenje davkoplačevalskega denarja. Povedala sem, prišla sem iz iz Luksemburga, kjer je imel Philip Morris v tožbi zoper Evropsko komisijo 15 minut za predstavitev svojih stališč in Evropska komisija 15. Sodniki splošnega sodišča, po dva sta iz vsake države, imajo 3 minute za predstavitev svojih mnenj, mi pa, spoštovani, z vsemi temi insinuacijami, to je zapravljanje davkoplačevalskega denarja in zato ta država, dokler bodo takšne stranke tukaj, ki se ne borijo za to, veliki osamosvojitelji, k čemur smo se ob osamosvojitvi skupno zavezali, ne glede na to kdo katerega boga moli ali ga ne moli, ker to ni važno, ker vrednote, kot so resnica, poštenost, pravičnost, a veste, so vsem skupne poštenim ljudem in vi enostavno niste pošteni, niste pošteni in to ni žalitev. Žalitve so vaše grobe, ki jih sploh Poslanke ženske svobode doživljamo dnevno, najhujše leži diskreditacije, grožnje s poboji, z umori otrok, to dobivamo družinskih članov, naj pazimo, kje hodimo, polite bomo s kislino. Veste, to so, to je ta medijska mašinerija, na podlagi katerih pričakujete, da se bomo uklonili, ampak tokrat, ker ste to navajeni, ker se vam žal tudi državni organi, tako jaz menim, pod težo tega, kar počnete, vaša politika, skrajno desna, uklanja. No, tega filma tukaj videli ne boste. Še eno, še ena laž torej, doktor Šumi se je, ker ste navajali sklep, opravičil zato, ker se je jasno opravičil, ker je jasno prevzel odgovornost in rekel, da nikdar ni želel žaliti torej javne agencije, da ona ni odgovorna, niso je vključili in tako naprej, da ne ponavljam. Se pravi, popolnoma napačno ste me razumeli oziroma niste, lažete, lažete. Tega Berišaja in podobnih laži pa raje ne omenjajte, ker Beriša je javno povedal, da nikdar ni videl in srečal predsednika vlade, pač pa je prijatelj Janeza Janše. To je povedal ta vaš Berišaj in o ostalem vam so že kolegi povedali. Ničesar niste prijavili policiji, sicer ne bi mogli lagati pod zaščito… HOT: …povedati, da niso samo poslanke Svobode, tarča so tudi Socialnih demokratov pa Levice, pa predstavljam si, da tudi SDS in NSi. Ampak veste zakaj je to? Tudi zaradi nivoja te retorike,

Hvala lepa. Besedo ima kolegica Andreja Živic, izvolite. ANDREJA ŽIVIC (PS Svoboda): Hvala lepa za besedo. Jaz bom tudi začela z bilanci…, bilancami Gibanja Svoboda, ker sem bila izzvana. Sicer me ni bilo tu, sem bila v pisarni, vendar sem poslušala kolega Hoivika, tudi delno prej kolega Poglajna. Najprej to, da sem si pogledala življenjepis kolega Hoivika. Izkušnje delovne: dve leti v podjetju Filc d. o. o. kot nek svetovalec v razvojnem oddelku podjetja, poslanec in dve leti kabinet predsednika vlade v času Janeza Janše. To so delovne izkušnje kolega Hoivika, ki, sem videla danes oziroma poslušala, da obvlada in bilance in računovodstvo, točno ve, kje sem bila zaposlena, na katerem delovnem mestu, kakšno imam pogodbo, kakšen imam sporazum, ko mi in če mi bo prenehal mandat poslanke. Da se vrnem na očitke bilance Gibanja Svobode, omenjal je nekih 800 tisoč. Jaz se zdaj trenutno še ne spomnim, ker je malo daleč od leta 2022, ampak vseeno mogoče tudi za širšo javnos; če nekdo ustanovi stranko, podjetje, zavod oziroma kjer je potreben nek osnovni kapital za poslovanje in na primer dobi 20 procentov donacij, 80 procentov ne ve, kje bo vzel. Se pravi, Gibanje Svoboda je šlo transparentno na banko in vzelo kredit. SDS, leta 2018 oziroma 2017 sklenjena pogodba z gospo fizično osebo Diano Đuđić za 450 tisoč evrov; kolega Hoivik je to pozabil povedati. Kršili so, v medijih piše, točno jasna navodila zakona, tudi o strankah, o financiranju strank, koliko se lahko zadolži stranka od fizične osebe, to je desetkratnik povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji, ki je zdaj nekje nekaj čez 2 tisoč, to je 200 tisoč evrov. Glej ga zlomka, SDS se zadolži pri fizični osebi Dijani Đuđić za 450 tisoč evrov. In glej ga zlomka, natanko to leto, ko očitajo ta kredit stranke transparenten, vzeti na banki, ki mislim, da je sedaj tudi že poplačan, natanko to leto je SDS stranka dobila za poslovanje mnenje s pridržkom. Natanko to leto je Gibanje Svoboda dobilo pozitivno mnenje Računskega sodišča. Danes obravnavamo predlog priporočila v zvezi s pobudo za oceno ustavnosti 75.b člena Zakona o integriteti predlagatelja stranke SDS, kateri, kjer smo prej slišali očitke o prisotnosti poslancev, jih je danes trenutno jih je 8 procentov v dvorani, medtem ko je Gibanja Svoboda nekje čez 30. Imam tukaj zraven matematičarko, ki spremljamo v procentih prisotnost. Predlagatelj ima osem procentno prisotnost v dvorani. Svoboda ni GEN-I, je že povedala kolegica iz Svobode Sara pred mano. Če bi bila, bi nas danes tu iz GEN-I bilo precej več. In z velikim ponosom povem, da GEN-I danes zaposluje več kot 700 ljudi, da plačuje davke in prispevke za več kot 700 ljudi, da plačuje transparentno davke od dobička od poslovanja, ki ga ustvarja na trgu in se ne financira iz javnega denarja. Tudi plačilo položnice Telekom je plačilo iz davkoplačevalskega denarja. Saj vsi mi smo davkoplačevalci, vsi mi. mogoče, upam, da me kolega Poglajen in kolega Hoivik in še marsikdo iz opozicije, ki se očitno ne razume niti na transakcije niti na bilance, sedaj posluša, da je GEN-I velika gospodarska družba, ki ustvarja dobiček na trgu, in v tem podjetju so zaposleni tako vaši kot naši. In veste zakaj? Ker podjetje GEN-I

In verjemite, dragi državljani, da če bi danes bilo podjetje GEN-I v obratni situaciji, mogoče tik pred stečajem, bi danes bila ista tema na seji. Kolega Poglajen je prej rekel, da podjetje GEN-I ni oziroma ne more dati podatkov iz hčerinskih družb. Kolega Poglajen, upam, da ste me poslušali, če si lahko pogledate magnetogram. Sama sem tudi delala kot računovodja, finančnik in davčnik na podjetju GEN-I sem delala tudi z družbo, srbsko družbo, z vsemi družbami v vzhodni Evropi in z matično družbo, in če podjetje GEN-I ne bi moglo dobiti podatkov, ne bi moglo sestavljati niti mesečnih bilanc, ki jih rabi za spremljanje rezultata, ne bi moglo sestavljati niti konsolidiranih letnih poročil, kar pomeni, da so ločena poslovanja prikazana, ločena poslovanja, konsolidirana poslovanja hčerinskih družb in matične družbe GEN-I. Kolega Poglajen, dajte si kaj zapisati, da boste ne samo nekaj na pamet govoril, ko so vam napisali, ampak da se stvari tudi malo vsebinsko razume. Na Odboru za pravosodje ste očital, da me na GEN-I tako ali tako čaka služba. Če bi vi prišel iz nekatere službe, od prej, iz nekaterega podjetja, bi imel enake pravice in prav tako imam pravico jaz, kakšno bom izkoristila, verjemite, da si želim, da bi jih prišlo naslednji mandat, še več iz GEN-I sem, verjemite, da si to želim. In še vedno mi ni jasno, da zakaj ste oči prej tudi mi rekel oziroma zakaj mi ponujate nek del, da se boste nekaj javno opravičil, ste včeraj celo rekel, da se ne vrnem v tisto službo. Kaj imate vi z mano oziroma kaj imate zdaj z mojo službo,

Vi ste mene prejšnji dan obtožili, da operiram z nekimi podatki, kako o vaših zaposlitvah in jaz sem to vašo trditev demantiral z navedbo Zakona o poslancih, ki vam daje možnost, da se vrnete na bivšo zaposlitev. In sem vam direktno povedal, v kolikor ta trditev oziroma te pravice ne boste uveljavljali, če to javno poveste, se vam bom pa opravičil. Mislim, da je to najbolj pošten način delovanja, glejte. In še ena stvar, zelo dobro, da ste povedali to, da GEN-I lahko pridobi podatke iz hčerinskega podjetja GEN-I Srbija. Kajti predsednik uprave Max Helbel je na oddaji Tarča dejal, da to ni mogoče. Se pravi, vi kot bivša zaposlena na GEN-I, pa ste zdaj prekinili, da to je mogoče. Se pravi, te podatke je mogoče dobiti, ampak jih genij noče razkriti, noče razkriti nakazil, ki so se tam dol dogajala. To je dejstvo. To ste sedaj sami lepo poudarili in mislim, da je to tudi za kakšne druge organe zelo pomemben odgovor, naj si pogledajo to sejo. Da v bistvu ugotovimo temu ne kam hčerinskih podjetij izteka denar, ki bi dejansko moral biti del same družbe GEN-I oziroma ki bi moral tudi končati na koncu kot dobiček. v Sloveniji. In še enkrat, glejte, poudarili ste, lepo podatke je mogoče dobiti, kajti le tako lahko urejate bilance, ostale podatke in in zelo pomembno, zelo pomembno moram poudariti še enkrat, da ste to sedaj tako jasno in glasno povedali v tem Državnem zboru. Kar se tiče pa še enkrat glede vaše zaposlitve, jaz sem jasno povedal, da sem navajal zakon o poslancih. Vi ste mene nekako po krivem obdolžili, brez kakršnihkoli predloženih dokazov, da jaz operiram z nekimi podatki, s katerimi ne bi smel in jaz sem vam argumentiral v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o poslancih, da vam ta zakon daje to možnost. Še enkrat, tudi še enkrat vas pozivam, če ne boste te pravice izkoristili, imate vso možnost, da javno poveste, da je ne boste in bom jaz. Prvi, pa tudi verjetno še kakšen poslanski kolega, ki se vam bomo opravičili, da smo vam rekli, kar pa še vedno trdimo.

Kolegica ima pravico; če želi, bo uveljavila, če ne, ne. Jaz ne vem, ali gremo vsi na zavod za zaposlovanje, ko se tukaj konča mandat? Dajmo, dajmo se vrniti na vsebino pa dajmo ne problematizirati tega, kdo se bo kam vrnil, res. Ker lahko se tudi pri državljankah in državljanih ustvarja nek napačen vtis tega, kaj bo kolegica naredila po koncu mandata. Mogoče bo pa še en mandat, pa vam ne bo treba se nikamor še vračati. Besedo ima kolega Aleš Lipčnik, izvolite.

moram priznati, da mi je malo mučno tole debato poslušati, zato bi rad se vrnil nazaj k tistemu, kar je pri celi stvari bistveno. imamo tu v bistvu problem, ki ga ni, ker se v tistem, kar je vsebina, strinjamo. GEN-I je imel pravico do zahteve do ocene ustavnosti in trije, se pravi tako ZPS, Vlada kot tudi Odbor za pravosodje se strinjamo, da GEN-I v postopku ni izkazal pravnega interesa. Se pravi, da predmeta pogovora, v katerega, katerega naj bi imeli, nimamo. Bi se pa navezal na tisto, kar se je prej spraševal Poglajen, o čem se smemo pogovarjati. Mislim, da je vprašanje napačno. Vprašanje je, o čem se je smiselno pogovarjati. smiselno se je pogovarjati o stvareh, o katerih vsaj nekaj vemo. In ta trenutek

in širjenja netočnih informacij, ne vemo ničesar ne vi ne jaz. In razlikujemo se torej v tem in ne strinjamo, da vi mislite, da obrekovanje, namigovanja in širjenje netočnih informacij ni nekaj, kar je narobe, jaz mislim pa, da je. V tem se razlikujemo, gospoda. In potem slišim z vaše strani, ne nam govoriti, da škodujemo. Kako neki? Glede Erarja. Erar je konceptualno dober, odličen konceptualno in bo dober v praksi takrat, ko bo delal in nič prej. O upravljavcu Erarja ni dileme, upravljavec je KPK, s piko. In jaz mislim, da aplikacija, ki dela tako kot je delal Erar, vznemirja javnost in mi pri vseh ostalih problemih, ki so resni in o katerih se je vredno pogovarjati, ne tako kot tale, o katerem se ni, da imamo resnih problemov popolnoma dovolj, da se s tem traparijami na takle način ne bi smeli obremenjevati javnosti, kaj šele, da se delamo, da imamo resno razpravo v parlamentu na to temo. Brez zamere, govorite o tem, kako se ne morete znebiti občutka, kako je, kako vas je strah, gospoda Horvata je strah za njegovo

Vas pa lahko potolažim: ko bo Erar delal, bom tudi jaz zelo zadovoljen.

zakaj pa potem ni bila sklicana seja za pravosodje v roku. Ministrica za pravosodje je zadnjič povedala, da je bilo mnenje pripravljeno že 31. januarja. zakaj se je pa Vlada čakala s sprejetjem tega mnenja na zahtevo za sklic današnje izredne seje. Še to mi odgovorite. Hvala.

Hvala lepa. Moram reči, da je kar zanimivo poslušati to razpravo danes v Državnem zboru. Zdaj ne vem, zakaj se

zdaj ena stvar, preden začnem z razpravo je pač odgovor poslanki Živec, ki je govorila o mnenjih Računskega sodišča, ko so obravnavali revizijo proračunov svobode, pa stranke SDS. Morda je bilo zanimivo pogledati kdo je tisto revizijsko, tisti revizijski poročili podpisal. Če se ne motim, je bil to Tomaž Vesel, ki je bil potem kandidat svobode za evropskega komisarja. To je dejstvo. In zdaj govoriti o tem, da so to taka nevtralna in super ne vem kakšna mnenja, je težko, ker nekdo, ki je podpisal neko mnenje, je bil v naslednjem koraku tam v Zbiljskem gaju ali kje ste že to imeli, predlagan za komisarja v Evropski komisiji. Bodimo potem odprti do konca. druga stvar, kar je, je ta problem s temi procesnimi zgodbami, ki se tukaj odvijajo. Dejstvo je, da je napaka nastala v Državnem zboru in napaka je nastala na Vladi. Zdaj leta 2019 oziroma 2020, ko je bil, ko je bila ta novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije sprejeta, predlagatelj je bilo povedano prej kdo je bila Vlada Marjana Šarca in resorna ministrica je bila takrat šefica državnega sekretarja Brgleza, Andreja Katič in predsednik uprave GEN-I je bil takrat Robert Golob. Drži, to ni laž. Zdaj, ko pa je prišla zahteva GEN-I za presojo ustavnosti 75. člena na Ustavno sodišče. Pa je vlada imela pripravljeno mnenje. Že 19. januarja po zatrjevanju ministrice Andreje Katič. in kdo je ustavil to mnenje, predsednik Vlade Robert Golob. Vlada ga ni obravnavala, ga ni sprejela in ga ni predložila Državnemu zboru. Glejte, to so dejstva, to so fakti, to je težko zanikati, da se to ni tako zgodilo.

ki ga je pripravila Zakonodajno-pravna služba in ki ga je tudi pripravila Vlada, je bilo vloženo šele potem ali pa pripravljeno je vloženo šele po tem, ko smo mi zahtevali sklic izredne seje, nič prej. Nič prej. Ministrica je včeraj oziroma predvčerajšnjim dejala, da je bilo mnenje vloženo oziroma Vlade pripravljeno in oddano 5. marca. Mi smo sejo vložili 27. februarja, se pravi, da je bilo to mnenje narejeno izključno zato, ker smo mi vložili izredno sejo. Ker odbora niste sklicali v tem času, v dveh mesecih in pol odbora niste sklicali. Celo odpovedali ste ga no, enkrat mesec oziroma preložili. Zdaj, ena kolegica je tudi prej govorila o tem, da je ključen problem, ključen problem, ne vem, problem vodstva Dravskih elektrarn, kar zadeva TEŠ in tako naprej. Mogoče bi, če vam ni težko, prebrali poročilo preiskovalne komisije, ki ga je pripravil poslanec Hanžek, takrat poslanec Levice. Tam boste ugotovili vsa dejstva, kjer so bile storjene napake, kdo jih je storil, kako je šlo. Pa morda tudi bi se pozanimali kako tečejo preiskovalni postopki in in kdo so tisti, ki so v teh postopkih najbolj involvirani oziroma kdo so tisti, ki so tam opredeljeni in koga se obravnava. Zdaj, kolegica Grgurevič je tudi povedala celo vrsto podatkov o tej slavni družbi genij, celo vrsto o tem, koliko ima zaposlenih, koliko ima prometa, v koliko državah posluje,

družba GEN-I sprožila zahtevo za oziroma pobudo za presojo ustavnosti, za oceno ustavnosti 75.b člena. In od tu naprej ti postopki pač morajo steči, tako kot tečejo v vseh drugih običajnih postopkih. Zakonodajalec, to se pravi, je tisti, ki odgovarja Ustavnemu sodišču. In pač za to, da se lahko odgovori, je treba dobiti ustrezne podlage. To se pravi, mora biti narejeno mnenje Zakonodajno-pravne službe in Vlade Republike Slovenije za obravnavo na Odboru za pravosodje oziroma kateremkoli drugem odboru, odvisno pač od teme, To je to. In očitno ti pogoji niso bili izpolnjeni.

Zdaj, zanimivo je še nekaj, da se je ta presoja oziroma pobuda za oceno ustavnosti, za par mesecev prej, preden je prišlo do objave podatkov Erarja. To se pravi, da so najbrž v GEN-I že razpolagali z določenimi insajderskimi informacijami o tem, kaj ta Erar vsebuje v povezavi z njihovo gospodarsko družbo. Najbrž se to ni zgodilo slučajno, ampak so ti menedžerji najbrž bili že na to obveščeni. Zdaj, po kakšnem kanalu, po kakšni poti, to je drugo vprašanje. In zanimivo najbrž je, da je bilo to najbrž edina družba, ki je bila o tem obveščena. Ker če bi bila še kakšna, bi najbrž morda še kdo se pridružil tej zahtevi za presojo ustavnosti tega člena. Pa se ni. Zdaj smo bili priča tem hudim očitkom in pa napadom na Komisijo za preprečevanje korupcije. Zdaj najbrž vam ni neznano, da smo mi zelo zadržani do te komisije, da imamo pač svoje mnenje, predvsem zato,

Enkrat so obremenjujoča, ko gre za neko, neko zgodbo, povezano s kakšnim sendvičem pa kozarcem vina, drugič so zelo tolerantna in benevolentna, ko gre za velike primere, kjer se vidi že vnaprej, da gre za kakšne zgodbe. Pa tudi v kakšnih drugih političnih postopkih se je pojavila že, se je pojavilo že mnenje preiskovalne komisije oziroma Komisije za preprečevanje korupcije. Vendar v tem primeru, ko ga imamo, ki ga obravnavamo, pa po mojem mnenju Komisija za preprečevanje korupcije ni storila nobene napake, kajti podatki so prišli preko dveh institucij, to se pravi Ajpes in pa UJP, dveh institucij, ki sta organa v sestavi Ministrstva za finance. In zdaj KPK nima nobene možnosti, da posega v, ne vem, podatek, v številke, v naslovnike, v karkoli, nobene možnosti, to je izvorni problem Ajpesa in UJP. In zdaj namesto, da usmerjate vse te pritiske na doktorja Šumija in KPK, bi bilo prav, da jih usmerite na ministra za finance Boštjančiča. On je tisti, ki ima, ki obvladuje te dve instituciji, pa tudi FURS še zraven. Na tem primeru se zelo lepo vidi, kaj se zgodi, če se s podobnimi stvarmi ukvarja več institucij, v tem primeru se ukvarja s temi stvarmi več institucij, to se pravi Ajpes, Uprava za javna plačila, KPK

obračunov in tako naprej, je vse na FURS-u, vsi podatki, vse transakcije, vsi DDV in tako naprej, vse je na FURS-u. In FURS brez problema katerikoli fizični osebi, brez da jo vidi, da jo pozna, izda odločbo dohodninsko in tudi v tem primeru bi lahko FURS brez problema posredoval prečiščene podatke za potrebe Erarja, brez problema. Ampak to meglenje, to prekladanje podatkov iz ene institucije na drugo in tretjo in tako naprej. In potem se tistega, ki je, bom rekel, politično najbolj priročen, ki nima kaj narediti na koncu, razen da objavi, določi za dežurnega krivca, kot je v tem primeru Komisije za preprečevanje korupcije. Glejte, to je neetično, to je, to je nemoralno. To je umikanje od dejstev in od pravih povzročiteljev. In ni mi jasno, zakaj se tudi v tem primeru, ne samo v primeru Litijske pa še kakšnega projekta, tako ščiti ministra Boštjančiča. za razumeti, mogoče je to res, bom rekel, nenačrtna ali pa napaka znotraj, da se je to ponesrečilo znotraj sistema v Ministrstvu za finance, lahko je šlo pa tudi za namerno napako, da se boste malo med sabo obračunali na tej vrhunski ravni, se pravi med potencialnim predsednikom vlade in dejanskim predsednikom vlade ta hip. Tudi to je možno. Zdaj, ta anonimizacija oziroma socializacija podatkov, ko se namesto konkretnih imen piše fizična oseba v določenih primerih, pa vzbuja številne dvome, velike dvome, kam so šla ta sredstva, komu so bila namenjena, katere hiše, katere agencije, kateri medijski projekti, kateri posamezniki so to pridobili, tudi morda kakšna politična stranka in tako naprej. to pa so dvomi, da se na tak način to skriva. In tudi tiste izjave, ki je bila prej omenjena s strani poslanke Živic, o konsolidaciji bilanc, to zagotovo drži, v vsaki družbi s hčerinskimi družbami imate posamične bilance hčerinskih družb, imate konsolidirano bilanco holdinga, če po domače povem, to se pravi krovne, krovne institucije. In to, da se je naslednik vrhunskega menedžerja na čelu GEN-I na javni televiziji, bi rekel, dejansko zlagal, da to ni možno dobiti teh podatkov, je pač, je katastrofa. To je primer, na kakšen način se z javnimi sredstvi ne sme upravljati in o njih tudi debatirati na tak način, da se jih prikriva dejstva. Zdaj, morda še nekaj, kar zadeva zakonodajo na tem področju. Zdaj, s problemom korupcije ali pa integritete se ukvarja ene 15 zakonov, poleg Zakona o integriteti je še vsak posamičen zakon, ki je v sodstvu, ki je v financah, ki je za gospodarske družbe, v javnem sektorju in tako naprej. opremljen s klavzulami o integriteti. Ni dovolj, da imamo splošno določbo, velja tudi za poslanski zakon isto, ni dovolj, da veljajo splošni normativi. Ampak so tam še neke specialnosti, posebnosti, ki za ene veljajo malo tako, za druge malo drugače, odvisno, kakšen lobi uspe v teh postopkih priprave zakona utemeljiti in to zadevo izpeljati in uveljaviti. Zakon o varstvu osebnih podatkov, imate Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, imate, ne vem kaj še vse vse, integriteto ZNTP(?) in tako naprej. Jaz mislim, da bi bilo smiselno, da se enkrat to preventilira, pregleda zakonodajo, naredi nek postopek debirokratizacije tako zakonodaje kot institucij, da se te zadeve poenotijo in odgovornosti tudi razčistijo, odgovornosti tudi razčistijo. Ker v takih primerih, kot je tale, ko trije zamolčijo, ta zadnji je pa kriv, je pač to nekorektno. In predlagam, no, mi smo tudi prej prejšnji teden imeli to izredno sejo v zvezi z debirokratizacijo, ker ste vse predloge zavrnili, ampak tukaj se je na tem primeru, ko se prekladajo podatki iz institucije na institucijo in na institucijo in ko se ukvarjate z, ko gre to čez štiri zakonske podlage, se točno vidi, da lahko pride do napak in je nekdo na koncu obtožen, objektivno odgovoren, pa ni bil ne kriv ne dolžen nihče. Glejte, tu je treba te zadeve tudi na tak način se lotiti. Zamujeno je pa veliko v tem mandatu. Zdaj, jaz se ne strinjam s tem, kar govori kolegica Grgurevič o teh, ne vem, veliki ali pa

Ne vem, dve ali tri leta pred koncem mandata. Hrvaška, ne vem, je desetkrat boljša po tej lestvici. Kar zadeva delovanje sodnega sistema. Poglejte, mi imamo desetkrat več. Pritožb na Evropsko sodišče na število prebivalcev, kot jih ima, stokrat več, kot jih ima Avstrija ali Nemčija, pa smo, pravite, smo v tem germanskem sodnem krogu. če so to dobri podatki, gospa Grgurevič in gospa Ašič Bogovič, potem je to malo, malo hudo. Če pogledate obremenitve plač, tudi ne padejo, ampak rastejo. Ker kar naprej sprejemate nekaj in se to obremenjuje s temi procenti. Meni je žal, da ta priporočila, ki so bila pripravljena, niso bila sprejeta, da je bil, da je bil predlog zelo dobronameren. Jaz mislim, da je dolžnost Državnega zbora z vidika tudi spoštovanja Ustavnega sodišča, da v roku, ki ga predpiše, ki ga predlaga Ustavno sodišče odgovori. Če pa tega Državni zbor ne zmore, ima pa vso možnost, poslovniško možnost, da zaprosi za podaljšanje roka, kar se je tudi že dogajalo. ni pa fer, da posamezniki, ki zagovarjate nek vrtiček v tej državi ali pa prihajate iz tistega vrtička v tej državi, ki se mu reče GEN-I, vodite in peljete postopke tako, da se o teh stvareh v Državnem zboru ne bi odločalo, pa tudi če gre za odgovor Ustavnemu sodišču. To pa je neetično, to je skregano s katerimikoli normami pravnimi, poslovniškimi. In tako naprej. Časa je bilo pa praktično tri mesece za odgovor. Glejte,

tudi kakšno drugo stvar, tudi jutri pridemo, tudi v nedeljo pridemo na sestanek, če boste predlagali kakšno reformo, tako imenovano reformo, da ne boste samo predlagali koledar sprememb reform, kdaj bo, na kaj bo preložena. Pridemo, ni nobenega problema, nimamo težav s tem. Ampak očitno tega ni. In ker, ker teh dejstev ni in teh rezultatov ni in teh zakonov enostavno ni, pač obtožujete vse druge, ki kaj predlagajo. Tisto, kar pa mi predlagamo, pa a priori zavrnete. Ni se še zgodilo, da bi karkoli sprejeli, razen tistih nekaj zakonov od začetka mandata. Ni bilo, vse a priori proti od prvega do zadnjega priporočila, od prvega do zadnjega sklepa, od prvega do zadnjega zakona, od prvega do zadnjega amandmaja. Čisto vse. najbrž pa katerikoli v javnosti razume, da je to praktično nemogoče in da gre v tem primeru za, bom rekel, čisto izločevanje česarkoli

pač ste tam zaposleni, imate politični vpliv očitno in tako naprej, ampak to je državna firma. Navsezadnje imamo vsi pravico o tem govoriti, ne samo tisti, ki ste v Svobodi. Hvala lepa.

da smo še kar tam kao zaposleni in delamo v tem vrtičku tisti, ki smo bili zaposleni. Ja, jaz sem bil eden od tistih, ki je tudi, saj je lepo tudi vaš kolega Poglajen povedal, ja, pet nas je bilo. jaz vam pa glih ta očitek poslušam od bivših sodelavcev, da me več ne vidijo, kam sem izginil. To je res zanimivo. Eni očitajo, da smo v vrtičku nekem, drugi tam, ko pa delajo, bivši kolegi, pa pravijo, kam bi človek izginil, da ga ni več. Tako da zanimivo. No, pa bomo pa nadaljevali, ne igra vloge. V glavnem sama ta seja, ki je bila sklicana je itak, če je katera stvar neetična, je sigurno sklic te seje, ker tudi namen te seje je jasen. Zdaj, karkoli, kar je že bilo na temo te seje in na teh predlogov, ki so bili tudi na tem Odboru za pravosodje, vse kar je od tega ostalo, je bilo danes poročilo odbora in pa potem še tista stališča, da so se malo dotaknila sploh te seje Odbora pravosodja, vse ostalo je pa samo, kako to temo izkoristiti, ki je bila jasno tudi temu namenjena, za diskreditacijo Vlade pa predsednika Vlade, jasno, posredno, najprej predsednika Vlade pa potem Vlade. Zakaj? Zdaj morate vedeti, tako kot so vam že prej tudi povedali, predčasnih volitev ne bo in s tem ste se morali sprijazniti. In zdaj boste uporabili vse, kar obstaja na tem svetu, da bi rušili tako ali drugače ali posamezniki ali ministre, Vlado, karkoli. Danes smo imeli možnost poslušati tudi tale, zopet je bila ena tema na notranjih zadevah, varnostna situacija v Sloveniji, kjer se vedno izpostavljajo migranti in vse zadeve, da se lahko te laži ponavljajo.

Gre pa za to, da je to idealno. Zakaj? Zato ker državljanke in državljani morate vedeti, da predsednik uprave izhaja iz tega podjetja. Tako. In tam so ga 2021., ga tudi odstavili s tega mesta.

položnico za električno energijo. In po tem se ga tudi spomnijo, ja, in GEN-I-ja se spomnijo in vsega in ni lepše, kot da potem vse zadeve pelješ preko ker s tem se ljudje poistovetijo s predsednikom vlade, ko je tam delal in ti to zgodbo laži produciraš glede GEN-I-ja, ker to imate v glavi, da to direktno leti na predsednika vlade, pa verjamem, ja, tako, da imate to agendo pred sabo.

jo lahko tudi odmrznemo, ker bom tako tukaj ostal, ker da vam ne bo dolgcajt, sem se tako odločil, tako da mi je ta zadeva bolj všeč tule. Ker morate nekaj vedeti, če ima kateri željo, da se bo zaposlil v GEN-I-ju, vsaj dva organa moraš imeti, pa ne mislim nič slabo, vsaj dva organa moraš imeti ta prava, da imaš to možnost, da tam lahko delaš in nisem prepričan, da imajo vsi to, ampak no, tako, da kateri bo naprej razmišljal, da bi tam delal, mora to pogledati, če ima vse skupaj. In še ena stvar je, ko smo rekli, da preko GEN-I-ja se imate idejo rušiti, kako bi slabo luč metali na predsednika vlade. Ja, tu imamo tudi v tej zgodbi zdaj, eno, kot prvo je bilo že nazaj, ta omrežninski akt, ki je bil s strani Agencije za energijo. Že Eles je takrat tudi opozarjal, da je treba te zadeve malo drugače postaviti. To je pač neodvisen organ, zato se Vlada vanj ne more vtikati, zato je idealno, da lahko marsikaj sprejme, ker noben ne more na njega vplivati. In ja, tiste številke, ki so prišle, so prišle res čudno visoke, zato smo mi s poslanskim zakonom januar, februar vsaj ta del omilili za gospodinjstva, da niso čutila te razlike. Ja, Eles je rekel, da bi bilo fajn, da bi se prestavila zadeva v marec, začetek tega akta, ampak noben ni hotel prisluhniti, zato, da je pač jasno, da je ves udarec takoj na gospodinjstva in s tem tudi slabo luč meče, če tako komuniciraš, tudi na vlado in predsednika vlade, kdor to ne razume. To je eno. Drugo, je ta Erar aplikacija. To je sigurno. Jaz jo podpiram, mora biti in če dela tako, kot mora, mora biti, ker morajo biti stvari transparentne in kar naj tako ostane, ampak, prvi pogoj pa je, da ta aplikacija dela. In za to aplikacijo prednjo ti plasiraš na trg ali pa v sistem, je treba to preveriti, določene podatke, ne pa kar na pamet spustiti in zdaj se nekako izgovarjati na UJP, Ajpes, pa ne vem na koga vse. Glejte, v redu, super, pa lahko krog spet obrnemo. Danes sem sicer slišal, da se je direktor,

in v enem trenutku je takoj bilo GEN-I, 20 milijonov nakazilo fizični osebi. 24 ur se je to pacalo gor po medijih, vsi mediji so z veseljem tolkli. Zdaj bom pa povedal nekaj, nek svetovalec, tudi politični, je enkrat rekel, a veš Teo, v politiki ni naključij, je samo na ključ. Za naključja poskrbimo sami in zdaj boste sami ocenili, ali so naključja ali niso naključja, kako, zakaj je bilo to takrat sprocesirano, zakaj je bilo teh 20 milijonov, zakaj je to super novica, ker to se ne da potem izbrisati. To pa ja, to se pa posredno je takoj poslovna škoda lahko narejena po podjetju, takoj. Ne govorimo od Gibanja Svoboda, tu ste narobe razumeli, v podjetju se pa naredi poslovna škoda, pa je to, saj eno katero podjetje je, verjetno ni edino GEN-I, še par drugih podjetij noter veliko, kakor sem slišal, ampak zdaj se zopet na podlagi tega, ker je bilo to v javnost že podano, so potem vprašanja opozicije. Kje tiči zajec? Jaz, jaz ne morem trditi točno, da je to, ampak vse kaže, da je to, nekaj je bilo, dvomi se pojavljajo in ti dvomi se nonstop pojavljajo in pač to je slabo za podjetje in to je idealno za diskreditacijo. Zdaj pa samo še to povem, tu sem vseeno to sliko naredil, kar se tiče nakazil Berišaja pa to, ko ste govorili in bom še enkrat pokazal. V nedeljo bodo Albanci dali svoj glas Janezu Janši in njegovi stranki SDS, beseda velja Martin Berišaj. In še enkrat moram pokazati, da to ni, ni Robert Golob, to je Janez Janša, nekoga ste zamenjali, z njim je on to debatiral, tako da dajte že to enkrat preboleti, ker ne znam povedati. No, pa verjetno bomo pol malo podaljšali, pa bom jaz še pol izkoristil, tako da zaenkrat bi tole zaključil. Je pa to, saj pravim, samo ena igra za javnost spet, kako diskreditacijo peljati naprej.

Mi nismo krivi v opoziciji, da je GEN-I vložil pobudo za začetek postopka o ustavnosti tega člena protikorupcijskega zakona, resnično ne. In tudi namen današnje seje je razjasniti oziroma zakaj smo jo sklicali, je razjasniti okoliščine, zakaj Odbor za pravosodje v rokih, ki bi jih moral, tega ni obravnaval. Kot je bilo povedano je, je Ministrstvo za pravosodje mnenje, mnenje sprejelo, pa ga ni Vlada do takrat, ko smo mi sklicali to izredno sejo, posredovalo v Državni zbor. In res je, ni naključje, ni naključij. Se strinjam, ampak ali v naključja, zakaj se pa to ni obravnavalo takrat, ko bi se moralo, pa pač lahko tudi si vsak sam sodi. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Jožef Lenart, izvolite. JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani kolegi in kolegice! Torej, seja nekako, zahteva je bila podana za sejo, za priporočila zaradi zavlačevanja, ki pa je bilo vzrok strah pred razkritjem milijonskih nagrad in seveda, potem je pa pobudnik za presojo na Ustavnem pač navrgel, da on se pa boji za to, da bodo njegovi kadri pač pokazali svoje visoke plače in še enkrat, zato, da pač v vseh firmah, katere so v delni, vsaj delni lasti države. Za katere torej dejansko odgovarjamo, tudi poslanci, za njihovo transparentnost in ničelno toleranco do korupcije. Seveda moramo opozarjati na zadeve, ne glede na to, ali so to domneve ali pa, potem se pa seveda zna izkazati, da ni, da ne gre samo za domneve, ker kadar je veliko dima, je bilo tudi nekaj ognja, tako da vsi med nami po vsej verjetnosti imamo vsak svoja gledišča sedaj stališča, ampak nekateri si ne upajo, ne, nekateri pa razmišljajo enako, pa pač povedo drugače. Recimo kolegica predsednica Odbora za pravosodje, ona se danes izkazuje kot prva odvetnica predsednika Vlade in pa bivšega predsednika uprave GEN-I. Tako da, gremo naprej. Imeli smo tudi par, par, kako naj rečem, cvetk danes v razpravi in sicer, da aplikacija Erar ni zakonski institut in mi ne razumemo nič (nadaljevanje) ampak aplikacija Erar tudi ni ustavni institut in na včerajšnjem odboru pravosodja je dejansko koalicija predlagala sklep, da se predlaga, da Komisija za preprečevanje korupcije zagotovi, da bosta uporaba in delovanje aplikacije Erar skladna z Ustavo. Takšen sklep smo imeli na mizi, potem nismo glasovali o njem. Sedaj pa kdo se kaj spozna na pravne, na zakonske pa ustavne institute pa na Erar pa kdo se ne? Tako da mi tudi, bom rekel, da imamo, da imamo seveda tukaj sedaj med tem, ko smo to preštudirali, kaj smo dejansko sami pripravili, imamo tudi nekatere naslove v medijih, katere lahko zdaj takoj poiščete na spletu, potem, potem, ko se je pač zgodilo, ker to, kar je povedal kolega, seveda se je zgodila tamle napaka, da se ni vedelo, komu se je 20 milijonov izplačalo, ampak kaj pa pravijo naslovi v medijih? Forbes N1 info novice: Zakaj je GEN-I skušal zadržati objavo aplikacije, ki kaže porabo javnega denarja? Dnevnik SI, novice Slovenija: Koga moti večja preglednost porabe javnega denarja, ki jo prinaša Erar? Info360 SI: GEN-I v prazno na Ustavno sodišče, v Svobodi pa zaskrbljeni za ugled KPK. V Svobodi so zaskrbljeni za ugled KPK. To je pač napisal en medij, ne? In jaz dejansko dobivam vedno večji, zaradi tega močnega, vedno, vedno, bom rekel, bolj perečega zagovarjanja ene firme in njegovih številk, jaz pač dobivam, da nekdo tukaj močno, kako naj rečem, je pod vplivom politike pa PV-ja pa njegove bivše službe in tako naprej. Sedaj dobivam takšen občutek, na začetku pa mogoče nisem imel tako močnega občutka, Tako da vsi vemo, ne, tako spletni časopis, izplačujejo si astronomske nagrade mimo vseh omejitev, ki veljajo za državna podjetja. In za leto 2021 je bilo predvideno, da se bo izplačala ena astronomska milijonska nagrada bivšemu predsedniku uprave zaradi vrhunskega leta 2021, uspešnega poslovnega leta. In potem seveda so se zglasili v pismu, ki je zaokrožilo med gospodarsko srenjo. Seveda je napisal Manager leta 2022: predsednik uprave Blaž Brodnjak je izrazil gnev nad načinom izračuna nagrad za vodilne v GEN-I in ga označil za eksces brez primere v zgodovini Slovenije in Jugoslavije. Se pravi, ne glede na to uspešnost, to so bile takšne nagrade, da smo imeli, to so številke iz Financ, da smo imeli v letu 2022 v GEN-I povprečno plačo

kot leta 2022, kar močno dejansko nakazuje na to, da takrat so bile takšne astronomske nagrade tudi izplačane. Sedaj, komu pa bi lahko Erar pokazal?

da pač vznemirjamo javnost, ker jih seznanjamo z mastnimi nagradami in mastnimi plačami v GEN-I. In tudi, da smo povedali, da lahko, ne vem, sedem, osem oseb v parlamentu obrne zakon v prid nekega podjetja, kar pa ni dobro. To je vpliv prevelik vpliv gospodarstva na zakonodajno telo. In seveda zagovarjamo, nekdo je podal, kaj že, presojo Ustavnemu sodišču, da bi se zadržalo razkritje, Svoboda je na žalost to zavlačevala. Kdo ima takšen vpliv, da lahko potem seveda tole ustavlja? In potem par dni nazaj smo še slišali bivšega predsednika republike Pahorja reči, da ima PV Golob pod kontrolo Vlado in parlament. Potem pa danes pa je spoštovani gospod Boštjan M. Turk, nekje na spletu je zaokrožil video, ko pravi, da na žalost se ta oblast do državljanov dejansko obnaša neodgovorno, morala bi biti odgovorna, obnaša se pa neodgovorno, kot da se, dejansko kot da je vse skupaj ena velika zabava. In meni je žal, ampak Državni zbor Republike Slovenije dejansko bi lahko sprejel priporočilo vsaj tisto, ki smo ga

zelo žalostno je bilo, da ves čas govorimo eno, delamo pa drugo. Je bil kar močen pritisk na KPK, tako da je bilo predsedniku malo nerodno na tej seji včeraj in je tudi povedal, da seveda oni morajo delovati v skladu z Ustavo in tudi delujejo v skladu z Ustavo in tudi je povedal, da ni bila osnovna napaka, da se je to v Erarju zgodilo pri njih, ampak po vsej verjetnosti pri enih oddelkih finančnega ministrstva in pa druge druge ustanove. Tako da resnično ne na prvo žogo in KPK nas ne mara in zaradi tega skočimo v zrak in zagovarjamo eno in edino firmo GEN-I i v tej Sloveniji, ki nam prinaša, ne vem, cel proračun ali kaj res, malo smo zašli in verjamem, da pač poslanci moramo tudi kdaj razmišljati s svojo glavo, če želimo zadovoljiti željam ljudi, ki so nas izvolili in poslali sem v parlament. Hvala lepa.

nametanih sem ter tja, pa ne vem pravzaprav zakaj, ker pač, kar se je, kaj se je zgodilo, zgodilo se je, da je ena pravna oseba vložila presojo presojo za oceno ustavnosti, kar ima, do česar ima seveda vso pravico, na Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je potem pozvalo Državni zbor, da naj odgovori na to presojo oziroma poda neko svoje mnenje, kar je popolnoma ustaljena praksa oziroma takšna, kot mora biti. In zdaj seveda, ker je bila ta pravna oseba GEN-I je seveda Poslanska skupina SDS to pograbila za to, da bo lahko čim večkrat na seji, tako odbora, kot tudi na plenarni seji izrekla besedo GEN-I. In to je to, spoštovane državljanke in državljani, to, kar je pač storila ta pravna oseba, je, pomeni samo, da je uporabila pravna sredstva, do katerih ima vso pravico, ki so ji na voljo in ki so na konec koncev na voljo vsem upravičenim predlagateljem. In Državni zbor je pač tukaj stranka v postopku kot tisti, ki je zakon sprejel. Vse je potekalo popolnoma normalno. Lahko zagotovim tudi kot predsednica Državnega zbora tukaj ni bilo nobenih posebnosti. Kar je posebnost je to, da tako Vlada kot tudi Državni zbor podpirata mnenje Zakonodajno pravne službe, ki se ne strinja s tem, da bi se morali, da bi se morale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jih napada gospodarska družba GEN-I, razveljaviti. toliko o tem, bom pa še nekaj o prejšnjih zaposlitvah izrekla, ker kar naprej poslušam s strani Poslanske skupine SDS diskreditacijo tistih, ki so bili prej zaposleni v GEN-I. Mene pa recimo bolj moti to, da nekateri niso pa kar verjetno nikoli ali pa zelo malo bili zaposleni na področju za kar so se osnovno izobrazili, ker se že leta in leta in leta svaljkajo po slovenski politiki, imamo tukaj odlične inženirje, ne, sami sebi pravijo tako, pa jaz zdaj ne vem, koliko so kaj resnično delali v svojem osnovnem poklicu, ker so, ker so pač v slovenski politiki in nič hudega, ne. prosim, nehajmo že s tem, kdo je bil kje zaposlen in še s čim drugim. Zaradi tega, ker takšne diskreditacije veliko povedo samo o tistem, ki se jih poslužuje, ne pa tudi o tistem, o katerem govorijo. Sama priporočila so obsoletna, vsaj prvi dve je pravzaprav o njiju pravzaprav nemogoče odločati. O tem so že veliko povedali moji kolegi, tako da jaz tega niti ne bi ponavljala. Glede Erarja bom pa samo tako rekla. Ljudem je treba pač jasno povedati, kaj je to. Gre za aplikacijo, ki pač objavlja prihodke iz javnih virov oziroma pač, bom bom rekla po domače, pač pokaže kam, kam gre javni denar. Pravilno, ampak še bolj pravilno, če bi bili ti podatki pravilni. Kdo je zdaj odgovoren, kdo je upravljavec te aplikacije, upravljavec te aplikacije je KPK.

ki je nadrejen pravzaprav oziroma ne nadrejen, ampak tisti, ki je prvi, skrbi za integriteto in preprečevanje korupcije biti še najbolj integriteten in antikoruptiven. Tako da tukaj seveda je bilo opravičilo predsednika KP povsem na mestu, povsem na mestu, je pa res, da škoda je storjena in lahko je storjena tudi velika škoda. Tako da tukaj bi v bistvu s tem sprenevedanjem bi prenehali, me pa čudi kako Poslanska skupina SDS kar naenkrat zagovarja KPK. Pač takrat, ko vam pride prav, vam je KPK v redu, v večini primerov vam pa ni v redu, pa se seveda tukaj tudi vprašamo zakaj je temu tako. Tako da kar se tiče celotnega postopka pred Ustavnim sodiščem popolnoma običajen. Vse je potekalo tako kot mora in bo še naprej, aplikacije Erar pa vemo, kaj se je zgodilo in kakšno usodo je potem doživela oziroma da se podatki popravljajo, tako da veliko besed izrečenih, kako naj rečem, ne ravno v dobrobit državljank in državljanov. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade ter predstavnik predlagatelja predloga priporočila. Najprej ima besedo predstavnik Vlade. Ne želi, torej ima besedo kolega predlagatelj Zoran Mojškerc. Izvolite. hvala podpredsednica za besedo, upam, da zadnjič danes. Zdaj, tu je bilo prej rečeno tudi, da se z naše strani nekaj napada, pa se s to izjavo »glih« ne morem strinjati. Sam v svojih razpravah kot predlagatelj nisem nikogar napadel, govoril pa sem in govorim samo o tem, kaj se nam dogaja praktično že celoten mandat o kršitvah Poslovnika Državnega zbora. kar so pa ostali kolegi govorili, gre pa samo za, so opozarjali na transparentnost delovanja državnega, poudarjam, državnega podjetja za katerega je eden od poslancev rekel, da tak ne vemo nič, gre za državno podjetje in da o poslovanju tega ne vemo nič, je za moje pojme malo zaskrbljujoče, ker moramo državljani biti pozorni kako se v takih podjetjih, sploh če gre za tako uspešno podjetje, kaj se tam dogaja. Glede, gospoda Berišaja, ki ga imate polna usta vedno, če je prej gospod Uranič kazal sliko eno, bom pa še jaz eno pokazal, kako je ta gospod Beriša organiziral eno konferenco. ga zlomka, kdo je sponzor GEN-I. Tako da glejte, glejte, saj ste verjetno vedeli, da bomo to povedali. Za Za na konec pa še enkrat, kršen je bil 265. člen Poslovnika, to je namen te debate, zaradi tega smo mi to današnjo sejo tudi sklicali in kot je že bilo povedano, pa še za konec, ministrica je povedala, da je bilo mnenje na Vladi pripravljeno, posredovano pa ni bilo v Državni zbor, in ker je seveda GEN-I tako uspešno podjetje, nas je začudilo, da bi s to pobudo za oceno ustavnosti so šli nad ta zakon oziroma napadli aplikacijo Erar, potem pa še Državni zbor sploh odgovora na to pobudo ni dal oziroma ni bilo mišljeno, dokler nismo mi tega postopka zapeljali. Tako da vse ostale zadeve, ki so se širile izven polja te debate, osnovne, mislim pa, da morate malo krivdo tudi sami sebi pripisati. Hvala.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 Ugotavljam, da ni interesa. Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 97. izredno sejo Državnega zbora. Hvala lepa vsem! Hvala